sa radom po utvrđenom dnevnom redu, prva točka dnevnom reda je 1. Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova za 2013. godinu: A) Hrvatskih voda B) Hrvatskih cesta C) Agencije za upravljanje državnom imovinom - Prijedlog izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova

Kod donošenja izmjena i dopuna Državnog proračuna primjenjuju se odredbe članka 174. i članka 175. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su o ovom aktu proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu, područnu samoupravu, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za gospodarstvo, Odbor za poljoprivredu, Odbor za pravosuđe, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Podsjećam na članak 38. Zakona o proračunu prema kojem sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predložene izmjene i dopune državnog proračuna ne smije prijeći utvrđenu svotu dopuštenog manjka državnog proračuna. U tijeku rasprave o izmjenama i dopunama državnog proračuna podneseni se amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom izmjena i dopuna državnog proračuna mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda izdataka u posebnom dijelu proračuna. Gore navedeni prijedlozi amandmana ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret dodatnog zaduživanja. S tim u vezi upozoravam da će u saborsku proceduru biti upućeni samo oni amandmani koji su podneseni u skladu sa Zakonom o proračunu. Rok za podnošenje amandmana je do okončanja rasprave. U skladu sa člankom 175. Poslovnika određuje se da se ne može glasovati u podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu tri dana od dana rasprave. Želi li predstavnik predlagatelja Vlade RH dodatno obrazloženje? Da.

kako bismo prije prelaska na ovu točku dnevnog reda mogli se i iskonzultirati a i onda i izjasniti o onome o čemu smo svjedočili na aktivnom satu. Dobro. Hvala lijepa. Izvolite poštovani zastupniče Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Tako je. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Mi isto tražimo stanku od 15 minuta, jer mislimo ovo što se danas do podne događalo u Hrvatskom saboru je direktan udar na parlamentarnu demokraciju u Republici Hrvatskoj i mislim da prije rasprave o jednoj važnoj temi treba naprosto spustiti tenzije. Treba reći neke stvari jer ako nastojimo ovakvim tempom jer nažalost neki ministri su na identičan način počeli odgovarati i optuživati. Mislim da onda ova rasprava o proračunu će nažalost otići u krivom smjeru. Niti ćemo pomoći ministru a niti ćemo pomoć hrvatskim građanima. Dakle nama je kao Klubu HDZ-a u interesu da ova rasprava o proračunu bude konstruktivna, da se poštuju ideje i prijedlozi pa ako su i različiti i da ovo što se danas dogodilo u Hrvatskom saboru treba osuditi i dao Bog da se nikada više ne ponovilo. **Leko, Josip (SDP)** Dali ste obrazloženje, dobit ćete pauzu. Hvala lijepo, idemo dalje. Dali ste obrazloženje za pauzu. Hvala. **Šuker, Ivan Ništa. Odobravam stanku i počinjemo sa raspravom u 15 sati i 15 minuta. Hvala.